Prijeći ćemo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 764; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti zakon zamjenik ministra financija kolega Igor Rađenović. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo zastupnici. Dozvolite da u kratkim crtama predstavim ovu Izmjenu i dopunu zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Najvažnija promjena ovih izmjena i dopuna i o njoj ću uzeti najviše vašeg vremena jest brisanje odredbe sukladno kojoj vozač a koji je oštećena osoba u prometnoj nezgodi a ukoliko nije osigurao svoje vozilo nije imao pravo na naknadu štete od strane osiguratelja osobe koja je kriva za prometnu nezgodu. Naime, takva odredba bila je uvedena 1.7.2013. prilikom primanja u Europsku uniju kroz niz zakona, kroz paket zakona koji smo tada donijeli imali puno izmjena i dopuna u ovom prijedlogu zakona a cilj takve odluke bio je da se dakle smanji broj neosiguranih vozila na cestama i da se ljude motivira na plaćanje obveznog osiguranja. Međutim, s obzirom da odredba nije postigla u potpunosti svoju svrhu ovim izmjenama i dopunama se dakle taj dio zakona koji je dakle usvojen 1.7.2013. Osnovni razlog je kao što je rekao što se u praksi pokazalo da su oštećene a ne osigurane osobe temeljem Zakona o obveznim odnosima odštetu potraživali izravno od štetnika, dakle uredno osigurane osobe što je protivno i svrsi i smislu obveznih osiguranja i protivno zapravo namjeri zbog koji je ova odredba uvedena. Stoga će brisanjem ove odredbe osiguranje štetnika ponovno će se dakle pokrivati iz štete koje, osiguranje štetnika Budući da se u međuvremenu pojavilo 45 odštetnih zahtjeva čija je procijenjena vrijednost nešto manja od 6 milijuna kuna a temeljem odredbe koja se sada ukida zakon bi imao retroaktivni učinak te će se primjenjivati dakle prema ovom prijedlogu na sve postupke koje nisu pravomoćno okončani a sa danom stupanja na snagu ovoga zakona. Da ne bi stavljali neproporcionalan teret sada na osiguravajuća društva u ovom prijedlogu izmjena i dopuna koji vam dakle predlažemo ispred Vlade, rokovi i kamate bi počeli teći od dana nastupanja na snagu ovih izmjena zakona a ne od dana podnošenja odštetnog zahtjeva što je bio jedan od prijedloga u raspravi ali kažem od toga smo odustali i kažemo da bi bilo dobro da to bude od dana nastupanja izmjena i dopuna zakona dakle da rokovi i kamate kreću. Druga značajnija izmjena ovoga je to da se kroz članak 4. ovoga prijedloga zakona uvodi novina sukladno kojoj je društvo za osiguranje ima pravo regresa, dakle cjelokupno isplaćenog iznosa štete, kamate i troškova od osobe odgovorne za štetu ako je osigurana kod navedenog društva. Ukoliko je štetu prouzročila kaznenim dijelom obijesne vožnje u cestovnom prometu a ukoliko je za isto djelo donesena pravomoćna sudska presuda, dakle usklađenje sa drugim zakonima. Ima još jedan manji broj sitnih izmjena ali mislim da za ovo uvodno slovo da će ovo biti dovoljno. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Nenad Pleše. Izvolite. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. evo ovo današnje popodne uglavnom rješava neke tehničke zakone koji nisu reko teške naravi, teške prirode, lako se složiti s njima i podržati. A naročito kada govorimo o ovom Zakonu o obaveznom osiguranju vozila onda čovjek najviše nauči o njemu kada mu se dogodi nešto tako pa kada ima problem pa onda kada ne zna kako ga riješiti. Tu nije uopće nikakav nikakav problem kod ovog zakona jer i u javnom raspravi nisu zaprimljene nikakve primjedbe na njoj. Osim toga dolazi do usklađenja sa Direktivom 2009/103 Europske unije koja sada to rješava na jedan normalniji način jer normalno da je svima nama u interesu koji imamo osigurana vozila da u slučaju nezgode naša osiguravajuća kuća pokriva troškove drugom vozilu, drugom osiguraniku ako njegovo vozilo isto tako nije osigurano. Međutim, puno više nas boli ona situacija kada učestvujemo u takvoj nezgodi gdje mi imamo osigurano vozilo, nismo krivci a krivac je vozač vozila koje nije osigurano onda su daleko veći problemi i daleko teže je to sve skupa rješavati onda moramo to tužbom utuživati, tražiti potraživanja. I dok dođemo do svojih novaca prođe vremena i vremena. Znači u ovom zakonu ima pravo naknade štete za neosigurano vozilo kada je na njemu počinjena šteta a isto tako osigurana osoba gubi pravo naknade štete ako je ona prouzrokovana obijesnom vožnjom a to je i dokazano. Intencija zakonodavca je bila da se smanji broj vozila, neosiguran vozila na cestama međutim, sigurno isto represivna mjera o kažnjavaju u visini od 5 do 50 tisuća kuna kazne za takve neodgovorne vozače sigurno je daleko djelotvornija. Evo toliko ukratko. Klub Hrvatskih laburista će podržati ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ante Kulušić. Izvolite kolega. Gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče sa kolegicom, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Zadnji put smo o istom zakonu ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali 11. lipnja 2013. godine kada moramo priznati nije bio baš velik interes za raspravu o ovom zakonu jer se za izlaganje nije prijavio nitko, niti klub, niti pojedinačno i zato smo nažalost izglasali nešto što spada u kategoriju vjerovali ili ne. Donijeli smo zakon u kojem stoji da vlasnik u kojem stoji da vlasnik registriranog motornog vozila ako napravi, skrivi prometnu nezgodu štetu ne plaća njegovo osiguravajuće društvo nego on sam. To je nešto nevjerojatno. Ja sam 33 godine radio u osiguranju. Kako je to promaklo, očito je promaklo zato što svi mi ove zakone donesemo na brzinu, bez rasprave, bez ičega i danas nakon što se pojavilo takvih na sreću samo 50 i nešto slučajeva koliko smo jučer čuli na odboru, zakon se mijenja. Ovaj zakon se trebao promijeniti nakon prve takve nezgode koja se dogodila pa vidim gospodin Hrelja gleda, jeste me razumili šta sam rekao? Vi imate registrirano motorno vozilo i udarili ste nekog tko je neregistriran, ne plaća vaše osiguranje nego vi sami osobno ili ja ili bilo tko drugi. To je nešto nevjerojatno što je bilo. Klub HDZ-a podržava tu izmjenu, međutim upitno je da li se zakon može retroaktivno primijeniti od 11. lipnja 2013. godine kad smo ga donijeli. Klub HDZ-a predlaže da se obvežemo da se uvedu stroža kontrola neregistriranih motornih vozila tj. da se po hitnom postupku skidaju tablice kako ne bi neregistrirana motorna vozila bila na cestama, odnosno da ne bi bila aktivna u prometu. Međutim, evo nas danas ovdje ponovo i raspravljamo o obveznom osiguranju u prometu pa smatram potrebnim reći par stvari isto u ime kluba HDZ-a. Naime, zadnji put kad se mijenjao zakon radilo se uglavnom o usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske u području obveznih osiguranja u prometu sa Direktivom 103 Tada su se najvažnije novine zakona u odnosu na tadašnji postojeći zakon odnosile na to da se poveća osigurana svota u ugovorima osiguranja od automobilske odgovornosti, produžio bi se rok za rješavanje odštetnih zahtjeva za materijalnu i nematerijalnu štetu na 60 dana, umjesto do tada 30 dana. Direktiva dopušta do 90 dana. Nadalje, bile su unesene odredbe o osiguranju da se osigurane osobe ako je nastala šteta kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za koju je donesena pravomoćna presuda gubi pravo iz osiguranja. Danas pred sobom imamo zakon koji je Vlada donijela na svojoj sjednici 26. studenoga i uputila ga u Hrvatski sabor i njime se između ostaloga u sustav pokrivanja šteta uključuju i neosigurana vozila, ono o čemu sam maloprije govorio. S obzirom na veliki broj smrtnosti u prometnim nezgodama bitno je da svi zajedno radimo na smanjenju broja smrtnosti, da nam sigurnost na cestama bude svima najbitnija stavka kako bi smrtnost u nesrećama bila što manja. Shodno tome, možda ovo o neosiguranim automobilima nije najbolje rješenje za neke vozače i možda neće biti motivirajuće nekim vozačima za očuvanje vlastitog automobila pa evo samo tu stavku ovdje bih istaknuo da se o tome razmisli. Također u ovom zakonu se predlaže da se osiguranje vlasnika tj. korisnika osiguranog vozila pokriva štete na neosiguranim vozilima. da će društvo za osiguranje imati pravo naplate regresa od osoba osiguranih za štetu koja je nastala zbog obijesne vožnje za što je donesena pravomoćna sudska presuda i to sa kamatama. bilo kao kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu, a za to je donesena pravomoćna sudska presuda, od osobe koja je za štetu odgovorna to društvo za osiguranje može potraživati cijeli isplaćeni iznos plus kamate. Ono što je najbitnije u ovom zakonu, to ću ponovit ono što sam već kazao, jest činjenica da sada vlasnici vozila koji su uredno imali i plaćali policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti neće više ostati bez zaštite ako budu sudionici prometne nesreće, odnosno neće više oni morati plaćati tu štetu. Pozdravljamo i odredbu da je sada osigurateljima postrožava obaveza isplate osiguranicima iznosa naknade šteta ili nespornog dijela iznosa štete u roku od 60 dana od primitka odštetnog zahtjeva. Međutim, na kraju ću ponoviti to da će klub HDZ-a podržati ovu promjenu zakona. Tragedija je što se ovaj zakon nije i prije promijenio nego smo morali čekati godinu i pol dana. Hvala Silvano Hrelja, replika. Naravno da ćemo i mi podržati ove izmjene i dopune zakona, međutim to me asociralo na neke moje frustracije iz dva prethodna mandata kad sam predlagao promjene Zakona o cestama, a u kontekstu obveznih osiguranja u prometu upravo zbog jednog drugog slučaja, zbog naleta divljači. Ogromne štete plaćaju naši građani zbog možda nečinjenja jednog iskoraka jednog iskoraka da se vozači osiguraju obveznim osiguranjem od tih šteta. Naime, naplata štete nije problem za autoceste koje su ograđene tu, ako se dogodi onda autoceste su osigurane i uredno isplaćuju takve štete. Međutim, na državnim i lokalnim cestama imate potraživanja od lovačkih društava koji nemaju svoje imovine ili pak imaju formalno osiguranje osiguranje od sitne divljači. A vi naletite na srndača ili na divlju svinju gdje imate veliku štetu na automobilu. Vi to od ŽUC-eva ne možete naplatiti. Postoji jedna iznimka u Krapinsko-zagorskoj županiji ŽUC se osigurao za takve slučajeve i njihovi vozači u toj županiji su u povoljnijem položaju nego ostali u Hrvatskoj. Ja sam predlagao već dva puta u izmjenama Zakona o cestama vezano uz obavezna osiguranja da se to prebaci, da se vozači osiguraju obveznim osiguranjem protiv šteta od naleta divljači. Mislim da bi to bilo cjelovitije rješenje i da bi osiguravatelji imali za tko nešto interesa. **Zgrebec, Dragica

Hrelja, apsolutno se slažem sa vama. A ja znam u mojoj županiji u Šibensko-kninskoj lovačka društva su osigurana iz odgovornosti divljači. Znam da prometna policija izlazi na mjesto nezgode i da osiguravajuća društva plaćaju štete. Međutim, to mora bit sustavno doneseno da sva lovačka društva, da jednostavno lovačko društvo ne može postojati ukoliko nema osiguranje iz odgovornosti. Može to, jer svi mi znamo da lovačka društva više-manje dobro posluju danas i da imaju novaca i da nije teško platiti osiguranje od odgovornosti od divljači. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Pa kolege koji su mi prethodili u raspravama su rekle sve, gotovo sve i malo ostaje za tome dodati. Međutim, moram, ipak moram dvije stvari objasniti, pa ću krenuti redom. Dakle, činjenica je da je Zakon o obveznim osiguranjima u prometu izglasan jednoglasno i da se možda nije dovoljno posvetilo pažnje. A isto tako je činjenica da su se u ministarstvu ipak oglušili u neka upozorenja koja smo slali da će se ova situacija dogoditi tim više što se ovdje radi o isključenju pokrića koje nije predviđeno direktivom Parlamenta i Vijeća broj 2009 iz, pardon broj 103 iz 2009. godine. I upravo u tome, u toj neusklađenosti sa direktivom leži i razlog zašto se ovdje mora primijeniti retroaktivna primjena zakona. Dakle, što se dogodilo? Zakon je predvidio jednu situaciju koju je možda najbolje opisati primjerom. Vi upravljate motornim vozilom i iskrivite prometnu nezgodu. I u toj prometnoj nezgodi udarite u dva vozila. Jedno je osigurano i registrirano, drugo nije. Za ovo vozilo koje je osigurano i registrirano vaše će osiguranje platiti štetu, za ovo vozilo koje nije vi ćete je morati platiti iz svog džepa. Ali nije tu jedini problem. Problem je u tome što direktiva koja je nadređena hrvatskom pravu kaže suprotno. I vi tada ne samo da to morate platiti iz svog džepa, nego di dolazi problem za državu? Imate pravo to potraživati od Republike Hrvatske, jer se Republika Hrvatska nije uskladila sa pravom EU. I dužna je zbog toga nadoknaditi onu štetu građanima koja takvim postupanjem nastane. I mi moramo ovo iz našeg pravnog sustava ovu grešku ukloniti. E sad, zašto retroaktivnost? Pa upravo zato što od 1. srpnja 2013. godine kad je zakon stupio na snagu, on je od prvog dana u neskladu sa direktivom. On je smanjio osigurateljno pokriće i osiguranje će se možda buniti da im se sad nameće neka obveza koju prije nisu imale. Ali ja ću im odgovoriti da li je i jedno osiguravajuće društvo zbog toga što je smanjeno pokriće smanjilo i premiju osiguranja koju mi plaćamo? Nije. Nije. Jednostavno premija se zbog ovoga nije mijenjala. Drugi su razlozi, ali ovo nitko nije naveo kao razlog smanjenja svoje premije. Neću govoriti o drugim odredbama ovog zakona, zamjenik ministra je to vrlo lijepo obrazložio. Dodat ću samo jednu stvar koja se odnosi na odredbu o retroaktivnosti koja je predviđena u zakonu. Odbor za zakonodavstvo je na svojoj sjednici predložio jedan amandman upravo zato što smatramo da ova odredba ovako kako je predviđena u zakonu ne predviđa sve situacije. Ona govori o postupcima u tijeku. Međutim, čitav niz naših građana nije podnosio zahtjeve upravo zato što su ili oni sami ili odvjetnici kojima su se obratili znali da ovaj ne predviđa to osigurateljno pokriće, pa i nije bilo razloga da se obraćaju osiguranju. Ako ćemo se opredijeliti na retroaktivnu primjenu samo u onim postupcima koji su u tijeku na taj način ćemo zapostaviti sve one građane koji su u biti se ponašali u skladu sa zakonom i nisu tražili naknadu štete, te predlažemo ministarstvu, odnosno Vladi da se prihvati ovaj amandman. U svakom slučaju zakon treba podržati, jer popravlja postojeće stanje u onom dijelu gdje je ono bilo krivo. Znači, kod tog osigurateljnog pokrića. A opet s druge strane unosi neke kvalitetne novine koje se tiču odredba oko rokova za obrazloženi odgovor ili isplatu naknade štete, pitanje regresa od počinitelja kaznenog djela obijesne vožnje itd. Evo Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj zakon. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime predlagatelja završno Igor Rađenović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo, zaista dvije rečenice da se zahvalim svim kolegama koji su u ime klubova i unutar replika sudjelovali u raspravi. Nismo ni mi bili najsretniji sa tim rješenjem, barem ja kad sam vidio da zapravo popravljamo jednu pogrešku koja je prošla. Ali kažu da je bolje popraviti, nego ostaviti i praviti se da nešto ne vidite. Jer očigledno je problem na tom polju postojao. Ponukao me zapravo i kolega Grbin koji je govorio na kraju da je vrlo važno i da možemo i ovim putem evo i apelirati na naše građane i na sve dionike kako je to popularno reći u cijelom ovom sustavu da je važno sustav osiguranja što je moguće dići na višu razinu i da zaista što je moguće više vozila zapravo sva vozila u RH moraju i trebaju biti osigurana. Dakako i ona vozila, i tu je dosta složena i europska dinamika i međunarodni odnosi, i ona vozila koja se nalaze na hrvatskim cestama i u turističkoj sezoni i svi iz svog aspekta čine određene napore. Puno je manje tih vozila, procjena je da ih je znatno manje, da ih je manje od 50 tisuća ukupno u Hrvatskoj, a ta koja i jesu sad su puno rjeđe u prometu. MUP tu čini velike napore. I evo sukladno i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama mislim da da svi zajedno trebamo potaknuti kažem sve da naprave ono što je dužnost. Pokazalo se da zadnjih mjeseci, a to je jedan od benefita i ulaza u EU da zadnjih mjeseci padaju premije osiguranja i vjerujem da je i to, da je i to jedan od razloga da zapravo bude nešto više osiguranih vozila tj. da sva vozila budu osigurana i da sa tog aspekta kažem i naši građani shvate prednosti tih pomaka. Jedan od benefita ulaska u EU ako smo možda na brzinu donosili i neke zakone pa su nam se potkrale i ovakve pogreške, jedan od benefita je upravo to snižavanje premija osiguranja i tržišna utakmica koja se događa na tom polju. Vjerujem da će ona i u budućnosti izroditi sa što većim brojem osiguranih vozila, a da ne bi imali ovako nezgodnih situacija kako netko reče tek kad se čovjek suoči sa tim onda vidi koliko su ovo zapravo i važni zakoni. Još jednom hvala svima na podršci i vjerujem da će prilikom izglasavanja ovaj zakon dobiti potporu svih zastupnika. Hvala vam lijepa.